заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 октомври 2010 г. 2010 г. Питане от народния представител Корнелия Нинова към Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите, относно изпълнение на Разпореждане на Министерския съвет № 180 от 1 април 2010 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 октомври 2010 г. Питане от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към Симеон Дянков заместник министър председател и министър на финансите, относно увеличаване размера на вноската за Фонд „Пенсии”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 октомври 2010 г. 2010 г. Питане от народните представители Сергей Станишев и Ангел Найденов към Бойко Борисов - министър-председател на Република България, относно готовността на България за членство в Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 22 октомври 2010 г. Писмени отговори за връчване: - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; - от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Румен Такоров; - от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народните представители Румен Овчаров и Анна Янева; и Анна Янева; - от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народните представители Петър Курумбашев и Стефан Данаилов; Данаилов; - от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Емил Димитров.

Декларация от името на парламентарна група - заповядайте, господин Велчев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа, колеги! Повод за тази декларация е една случка тук, в парламента. Не казвам „инцидент”, защото при определени условия обаче можеше да бъде инцидент, който щеше да урони чувствително авторитета на Народното събрание. Тъй като се появиха интерпретации през седмицата и журналистите непрекъснато подхвърлят някакви въпроси, аз като човек от Партия ГЕРБ, тъй като сме декларирали пълна прозрачност, съм длъжен да хвърля малко светлина върху този въпрос, въпрос, а и вие самите да чуете и прецените за какво става дума. Миналия петък, след вота на недоверие тук,

От тази маса стана народният представител Емил Василев, изравнявайки се с мен, вървейки, с дясната ръка се опита да ме удари в лицето. Благодарение на моята естествена реакция, той леко ме закачи по бузата. да ви кажа, признавам си, че бях безкрайно изненадан и малко ядосан. Тъй като това стана на два-три метра от тяхната маса... Изчакайте, ще чуете! Тъй като това стана на два-три метра от тяхната маса, отидох до тях и им казах: „Колеги, какво става? Вие къде се намирате? Това не е кръчма!”. Защо го казвам? Защото такава реакция е характерна за една ревнива жена, която удря шамарче на един мъж, за да бъде забелязана в обществото. (Шум през цялото време техният управленски орган, трябва да ви кажа, се държеше като всякакъв друг орган, но не и като шеф на група.

Говорим за авторитета на най-висшата институция в държавата, господин Божинов! Защото аз искам да ви кажа и така. Поглеждайки сериозно на този въпрос, Поглеждайки сериозно на този въпрос, ако моята реакция беше друга - искам да попитам хората отляво, какви щяха да бъдат дебатите? И без това непрекъснато говорите за насилие, за полицейщина от ГЕРБ! Питам, пак повтарям: ако моята реакция беше друга, какво щяхте да говорите вие? Или какво щеше да говори през тази седмица, например, вашата депутатка в Европарламента? - За вкарване на насилие в парламента от страна на ГЕРБ. Може би това щеше да каже! И най-важният въпрос, на който всички ние трябва да си отговорим: кой печели от една такава ситуация? Аз смятам, че никой не печели, а губещият е парламентът – българският парламент!

На всички е ясно от какво са независими. Те са независими от РЗС, сиреч от собствената си партия! Следователно са независими от избирателите си. Независими са може би и от собствената си съвест. По-важен е въпросът: от какво са зависими тези хора? Може би от досиета, касаещи техния житейски политически морал, зависими от страх от селскостопанска техника - говоря за багери, комбайни и други редосеялки.

В заключение искам да кажа на тези независими от РЗС: не можеш да пледираш за Велико Народно събрание, след като не си доказал и не можеш да се научиш да работиш в Обикновено,

Имах една учителка в началното образование, която, като направим беля, ни изкарваше на дъската и казваше: „Мили другарчета, не правете като тях!”. Благодаря ви.

на народния представител Михаил Михайлов относно използването на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР. Заповядайте, господин Михайлов, да развиете въпроса си.

„Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат с държавна таксова марка или в брой”. В същия закон чл. 4 гласи: „Държавните такси се заплащат: д) за издаване и подмяна на български лични документи, за даване разни визи за паспорти и корабни патенти”.

В официалния сайт на МВР, в страницата за лични документи, в нейната подстраница „Такси” пише: „Таксите за нови български лични документи съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси”. В споменатата Тарифа № 4 са указани само видовете такси и техните размери, но не се споменава абсолютно нищо за начина и средствата за плащането им в нито един от разделите, включително в раздели VІІ и VІІа, отнасящи се за личните документи. Моят въпрос към Вас е: защо на гишетата за заявления за лични документи не се приемат като платежен документ държавни таксови марки, както е по закон? Явяват ли се те законен платежен документ, както е указано в Закона за държавните такси, чл. 2, ал. 1 и чл. 4, т. „д”?

Съгласно текста на § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност е установено, че събираните такси от издаването на документите за самоличност, документите за пребиваване в Република България и за управление на моторно превозно средство постъпват на вътрешните работи и се ползват за погасяването на: задължения към фирми-изпълнители във връзка с придобиване на активи или ползването на услуги съгласно сключен договор, свързан с издаването на документи за самоличност; за пребиваването в Република България; за управление на моторни превозни средства;

Следователно е налице законово основание формираните приходи от такси за издаване на български лични документи да се разходват за специални цели. Това предполага точно отчитане на постъпленията и изключва заплащането на държавни такси за издаването на български лични документи чрез държавни таксови марки, приходите от които на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси постъпват в републиканския бюджет още от момента на закупуването им от техните разпространители. Отделно от това в чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси е определено, че те се заплащат в брой или с държавна таксова марка, но в следващото изречение е посочено, че министърът на финансите определя в кои случаи таксите се събират в брой.

Понеже задавате допълнителни въпроси, ще се постарая да Ви отговоря в допълнение на първия зададен въпрос. е ограничена възможността таксовите марки да бъдат платежно средство при издаването на лични документи, трябва да се върнем към годината 1996. Оттогава всъщност това нещо е преустановено и има този вакуум, за който говорите. За въпроса, който ми зададохте, и за това, което колегите ми подадоха като подготовка за отговора днес, ще информирам финансовия министър Дянков, за да видим какви са възможностите. Това, което се постарах да Ви обясня в моя отговор, или не сте слушали добре, или просто не можете да го разберете. Когато има договор

еди-кой си период от време, ние не можем да водим тази отчетност и всъщност ще нарушим дисциплината в това, което трябва да има като отчетност при събирането на тези средства. Това, което казвате за банките

които ще бъдат и каква е социалната политика на правителството за тези, които са инвалиди, които са в неравностойно положение. Ние сме направили много по-ниска цена за издаването на тези лични документи. Тогава аз изпратих писмо до банките за парите, които се

Тогава от банките казаха, че това не може да бъде променено. Обръщението беше към нас - специално за тази категория хора да има малко социален аспект. Но това са търговски банки, които си определят цените и ние не можем да им влияем. Що се касае до въпроса, който ми задавате отляво – банката, която е обслужвала и при управлението на тройната коалиция, тя е банката, която е в тези пунктове, които вие може би визирате.

Благодаря. Следва въпрос от народния представител Емилия Масларова относно гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на село Меричлери и околните населени места. Заповядайте, госпожо Масларова. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Цветанов, повод за моето питане е молбата на жителите на Меричлери и още две населени места около него във връзка с тяхното безпокойство за сигурността им през последните месеци.

относно добрата работа, която вършат ваши служители в Районното полицейско управление в Димитровград и самият служител, който обслужва тези три населени работни места. Къде е обаче проблемът? Напоследък драстично са се завишили битовите кражби и битовите престъпления в тези населени места. Всъщност, имайки предвид различните промени, които се извършиха – и административни, и във връзка с кризата, този район се обслужва от един полицейски служител. Съвсем естествено е този човек, и най-добрият служител да е, с най-добри качества да е, той не е в състояние по 24 часа в денонощието да дежури и да се грижи за сигурността на хората. Дори това да може да направи, ясно е, че това са три населени места, които са отдалечени едно от друго и е малко трудно да бъдат покрити непрекъснато. Да, ако са два или три жилищни блока, в които има накуп 3 хил. души, това е лесно за обслужване. Но когато тези населени места са на километри едно от друго, фактически се получава така, че този полицейски служител може да бъде в съответните населени места и да следи за сигурността и спокойствието на гражданите на два или три дена веднъж. Така че въпросът, който те ме помолиха да Ви поставя, е: предвижда ли се нещо за следващите месеци и година, за да се увеличат бройките и хората, които ще се грижат за сигурността на хората в Меричлери и другите две населени места около него? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, имате думата Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Аз се радвам, че във формулирането и развитието на Вашия въпрос Вие осъзнавате важността от последствията от тежката икономическа криза. Действително конвенционалната престъпност дава проблем и това е във всички страни от Европейския съюз. Що се касае конкретно за това населено място Меричлери, трябва да Ви кажа, че много повече са населените места, които се нуждаят от повече полицейско присъствие. И във връзка с това аз се надявам, че Вашата парламентарна група и голяма част от другите парламентарни групи, въпреки тежката вътрешните работи, за да осигурим едно действително адекватно присъствие. И тук е моментът да се възползвам от днешния коментар, който беше направен в сутрешните блокове на база публикация на първа страница на един уважаван вестник. Надявам се, че утре ще получим опровержението на същото място в същата страница на този вестник - за импровизацията и пълната лъжа за купуването на 10 млн. тона гориво за 38 млн. лв., лв., реалната цена от 38 млн. лв., но става въпрос за 20 млн. тона гориво, което означава, че горивото е най-евтиното, защото ние сме предвидили отстъпката, която трябва да бъде направена, за да можем да осигурим по-голямо количество гориво, което да може да даде възможност на полицейските служители да обикалят повече в населените места, които обслужват. Що се касае конкретно за полицейския служител, вече има двама полицейски служители, които обслужват трите села, за които отговаряше предишният полицейски служител. Така че, надявам се с всичко, което прецизираме, което се анализира и на база престъпленията, които са извършени конкретно в това населено място, те са традиционните в тези населени места – електрически кабели, медни кабели, желязо, строителни материали; надявам се, че всички предложения, които ще постъпят за промяна в законодателството, да можем да имаме репресираща роля срещу организираната престъпност

реплика? – няма. Преминаваме към питане на народните представители Тунчер Мехмедов Кърджалиев и Четин Хюсеин Казак относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани. Питането ще развие господин Кърджалиев. Заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, дами и господа, колеги! Питането е във връзка със зачестилите случаи на полицейско насилие, които получиха много сериозен обществен резонанс, а също и медийни изяви. Позволете ми да прочета питането, защото има казуси, а ще се съобразявам и с времевия лимит. последните няколко месеца има драстични прояви на полицейско насилие, а именно: - На 23 юли в гр. Кърджали четирима цивилни полицаи брутално нахлуват в дома на семейство, използвайки неправомерно сила, причиняват физически травми и психически стрес на членовете на фамилията. Случаят получи широк обществен резонанс. - В края на м. юли в медиите се появиха данни за полицейски произвол и насилие на 27-годишния Николай Стоянов в района на Отманли, община Бургас. На 15 август жалба за полицейско насилие подава семейство от софийското село Волуяк. Служители на реда са нанесли побой над двама мъже, но са пострадали още две жени и 5-годишно момиченце. На 21 август полицай неправомерно и непредизвикан от нищо, нанася удари с юмруци в лицето на Рафет Бекир в производствено предприятие в гр. Плевен. За този инцидент е уведомена Районната прокуратура. - На 24 септември в Благоевград полицай отвлича и най-брутално изнасилва 42-годишната си съседка от града, като се твърди, че това не е прецедент за служителя на реда. Сезиран е районният прокурор. - На 24 септември в Търговище е най-фрапантният случай – двама полицейски служители пред погледа на трети извършват груб акт на физическа саморазправа и накърняват достойнството на 67-годишен пенсионер Хамди Салим. Съдебно-медицинските удостоверения са красноречиви. - Накрая само маркирам полицейския произвол и унижението, на което беше подложен заместник-окръжният прокурор на Перник, също и случая със 17-годишния младеж, оплакал се от полицейски побой в Кърджали съвсем наскоро. Всички тези прояви основателно будят в нас тревога. Тези казуси са и на фона на една показателна справка от м. юли т.г., предоставена от Върховна касационна прокуратура. През цялата 2009 г. са образувани 42 разследвания с прояви на полицейско насилие, а само за периода януари-юни, сега броят им е вече 30. Тук можем да отчетем и елемент на тенденциозност, създаващ притеснителен и неприемлив облик на държавата и органите, които отговарят за реда в нея. Във връзка с това, уважаеми господин вицепремиер, всичко описано от нас създава впечатление за толериране и дори поощряване на проявите на насилствени действия и бруталност от страна на полицейски служители. В тази връзка е и нашето питане: - първо, какви мерки сте предприели за разследване и разкриване на обективната истина в тези случаи; второ, образувано ли е дисциплинарно производство и направени ли са съответните действия за търсене на наказателна отговорност, и - трето, какви мерки ще предприемете за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще и гарантиране спазването на законите, на Конституцията в Република България? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. За отговор, господин вицепремиер, заповядайте.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 Кърджалиев и Казак! Аз ще направя една хронология на всичко това, което ме питате. Мисля, че първия случай не е необходимо да го разясняваме повече изключително криминално деяние, което завърши с една добра реализация, защото основният сводник е все още с постоянна мярка, т. нар. Джем. Лицата, които Вие визирате, да, действително имаше влизане в техния дом, защото едно от лицата, които обитават този дом се беше обадило на сводника, за да поръча две проститутки за негови приятели. всичко, свързано с импровизацията Ви за полицейско насилие, бяха направени проверки, както от Инспектората. И след като приключи проверката на Инспектората беше сезирана Прокуратурата. Това е Постановление за отказ за

говорим за случая, който, беше по операцията „Шейховете”. Когато се реализира тази операция бяха предприети действия за рутинни проверки на всички лица, които са в този район. Тогава – да, действително беше извършена проверка и на лицето,

няма полицейско насилие. Единственото, което беше доста интересно и което всъщност даде възможност да се политизира този случай, е, че на пресконференция на 25.08.2010 г. на БСП в Бургас беше упоменато полицейското насилие в присъствието на споменатия потърпевш. Една седмица по-късно след тези събития въпросното лице е отишло при директора на Областна дирекция – Бургас, извинило се и си оттеглило жалбата за така нареченото полицейско насилие, което визирате в момента. Третият случай, за който казвате – за Волуяк – на 14.08.2010 г. вечерта постъпва сигнал за побой над лице, гражданин на страната. Полицейски патрул отива на място, вижда един потърпевш, който е с окървавено лице, и посочва лицата, извършители на това престъпление. Полицейските служители отиват, двете лица са били в нетрезво състояние, като едното лице – Марио Свиленов, има две криминални регистрации – едната е за кражба, а другата е за средна телесна повреда. Оказана е съпротива на полицейските служители. полицейски служител изважда пистолет и произвежда два изстрела във въздуха, след което другото лице – също извършител, избягва. Колегите успяват да задържат въпросния Марио Свиленов, след което задържат и Ивайло Костадинов, който пък 14 дни преди това събитие

специално трябва да Ви кажа, че при проверката, която беше извършена от съответната служба в Столична дирекция на вътрешните работи, тези служители - двамата полицаи, за проявен професионализъм, съобразителност и решителни действия при задържането на извършителите, са наградени с обявяване на благодарност. Четвъртият случай е по един сигнал, който постъпва, и е за кражба на метали. Полицейските служители отиват, разговарят с охранителя, който посочва въпросното лице, за което казвате, че е оказано полицейско насилие, след което той посочва кой е извършителят. Извършителят е задържан, на него са му взети само писмени обяснения и проверката е доказала това, но в момента същият е под наблюдението на прокуратурата, за да може и тя да се произнесе по конкретния случай. Петият случай, който Вие визирате, е в Благоевград. Тук мога да кажа, че винаги съм бил в защита на професионалните действия на българските полицаи и винаги съм бил в защита на обществото, когато полицаи превишат своите права. За този случай – за изнасилването на тази жена от полицейския служител, веднага е образувано дисциплинарно производство. Лицето в момента е с постоянна мярка „Задържане под стража”. Надявам се, че строгостта на закона ще бъде максимално приложена към подобни действия на полицейски служители, които уронват престижа на професията и, естествено, я нарушават с тези си действия. Това, което мога да кажа за шестия случай, за Хамди Салим знаете много добре, че един от основните проблеми в държавата е разпространението и продажбата на цигари без бандерол и алкохолни напитки, които са с фалшив бандерол. Двете проверки, които са извършени м. август 2009 г. с предприетите действия по указания, които се дадоха на всички областни дирекции, и м. септември 2009 г., на същия търговски обект са установени количества цигари, които се продават без да има разрешение за продажба на цигари от този търговски обект. Съставен е и акт за нарушение в размер на 2000 лв.

проверка за конкретната дата, за която казвате, че има полицейско насилие. Във връзка с лошото здравословно състояние на съпругата на този господин, ние сме били изключително толерантни. Трябва да Ви кажа, че за цигари, които са намерени в търговския обект около 7-8 кутии, лицето е казало, че са за негова консумация и че той не продава, и до днешния ден той не е представил график на работното си време за този търговски обект. Свидетел, който е видял лицето, след това, което той казва, че има полицейско насилие – мога да Ви уверя, че свидетелят казва, че видимо е нямало никакви външни белези за насилие. Имало е само един афектиран човек, който се се е отнасял доста недружелюбно към полицейските органи и действията на полицията. Аз се обръщам към политиците и парламентаристите: нека да толерираме спазването на законите в държавата, да изпълняваме полицейските разпореждания и аз Ви гарантирам, че в такъв случай няма да има нито едно полицейско насилие, което да бъде в тази посока. А там, където има, ще бъдем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

на поставеното питане, което е продиктувано от небезоснователното ни безпокойство от зачестилите случаи на полицейско насилие и проявата на характерна тенденциозност при тяхното проявление. Вие доста обстойно обрисувахте обвиненията, уликите, мотивите, с които всеки един случай полицията се е намесила, и обвиненията към съответните лица, но нито една информация не дадохте за това вярно ли е или не, че в конкретния случай е проявено полицейско насилие, че са надхвърлени правомощията, които имат органите на реда съгласно Етичния кодекс на служителя на МВР и съгласно Закона за МВР. Това е от една страна. От друга страна, не казахте какви дисциплинарни мерки има, ако има предприети, освен предаването на документите на прокуратурата и изчакване прокуратурата да свърши работата. знаем много добре Вашата непримиримост към прояви, например, на корупционни действия в органите на МВР. Проявявате ли същата нетърпимост, освен към корупционни практики сред служителите на МВР, и към подобни случаи на бруталност и полицейско насилие,

чрез подобно премълчаване на реалните факти ще толерирате ли мълчаливо подобно поведение от страна на служителите на МВР или ще заявите ясно и категорично, че както корупционните практики, така и бруталността при полицейските действия няма да бъдат толерирани от ръководството на Министерство на вътрешните работи? Благодаря.

не толерираме и сме безкомпромисни към всеки служител, който участва в корупционни практики или е свързан с организираната престъпност. Сами разбирате, че ако аз попадна в страната на Вашето говорене и моите действия бъдат такива, това означава, че ще превърнем полицията пак в нещо, което ще бъде паразитно като образувание, и няма да може да отговори на очакванията на обществото за всички тези кражби, които ми задавате ежедневно като въпроси. въпроси. Когато има криминално проявени лица, когато те не изпълняват полицейски разпореждания, случаят във Волуяк, Вие какво очаквате, след като единият от тях е посегнал на полицай?! Единият от тях е посегнал да вземе пистолета на полицая. В коя демократична държава, в кой правов ред и в коя демокрация, за която се борим всички ние, го има това нещо като поведение?! Разберете, това няма нищо общо с полицейско насилие, за което вие постоянно анонсирате. Аз съм безкомпромисен там, където има, но ще бъда яростен защитник на професионализма на тези служители, защото те трябва да получават политическата подкрепа от всички парламентаристи, без значение кой от коя политическа партия Ако вие сте политически адвокати на тези, които са криминално проявени, тези, които се оплакват от подобни действия, нека това да е политика на вас лично или на вашата политическа партия. (Реплики от ДПС.) Но аз не мога да застана пред вас и да толерирам подобно поведение, така че нека всички да се обединим около тази безкомпромисност, за която вие призовавате. Аз съм го разпоредил и го правя в Министерството на вътрешните работи – няма случай, който да не е проверяван. Всички тези случаи са проверявани. Казах ви, че са приключени без дисциплинарно наказание, свързано с полицейско насилие. Даже за случая във Волуяк имаме и награда за двамата полицейски служители. Но това, което мога да ви кажа, е, че за случая в Благоевград сме категорични – дисциплинарно производство и той ще бъде отстранен, стига да можем да го проведем да го проведем докрай. Благодаря Ви и се надявам, че, срещайки се с Вашите избиратели, не сте такъв яростен радетел и защитник на тези криминални хора, които всъщност съсипват държавата и са я съсипвали толкова дълги години. Нека да променим всички заедно това, което се нарича демокрация, защото горе има млади хора, които са дошли днес да ви гледат и да ви слушат. Когато правите подобни послания, смятам, че не е удобно за тях, защото разчитаме на тях. Благодаря ви. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Ще се стремя да съм много екзактен в изказа си точно заради тези млади хора, въпреки че си тръгват и въпреки опита, който направихте да подмените темата. Очаквах сериозен отговор от уравновесен човек, на когото е поверена институция, за която дори се пишат песни. Господин вицепремиер, ние не Ви питахме за обекта на престъпление. Нашият въпрос беше съвсем в друга посока: защо си позволяват полицейски произвол хората, които са под Ваша опека? Какво точно имам предвид? Ако имат нарушения тези хора, нека бъдат санкционирани по българските закони. В българските закони не съм прочел текст, където да пише: „За търговия с нелицензионни стоки наказанието е пет юмрука от полицай и десет ритника”.

„Полицаят зачита достойнството на всеки човек, като при никакви обстоятелства не извършва, провокира или толерира какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение.” Това е точка 20 от Етичния кодекс на полицая, в който те на всичкото отгоре се и кълнат преди да станат полицаи. Втори цитат: „Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение...” Това е чл. 29 от Конституцията. Ние смятаме, че тези текстове и поне още десет закона са погазени, и то грубо погазени. ГЕРБ.) Ето, точно това имайки предвид, ние, уважаема госпожо председател, ще се възползваме от правото си по чл. 92, ал. 1 от Правилника

Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в парламентарния контрол днес. Преминаваме към изслушване на Стефан Константинов – министър на здравеопазването, който ще отговори първо на въпрос на народния представител Мая Манолова относно провеждане на търгове за животоспасяващи лекарства. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми господин министър, с отговора Ви на моя въпрос в парламентарния контрол стартирате Вашето участие изобщо в парламентарен контрол в рамките на Вашия мандат като министър. Във връзка с това ще си позволя да Ви кажа няколко думи извън конкретиката на питането си. Много се надявам, че Вие, за разлика от Вашите предшественици, ще слушате и ще чувате това, което Ви говорят и депутатите от опозицията, и хората, и няма да се отнасяте към парламентарния контрол като към досадно задължение, което има за цел да Ви дескридитира, да Ви изложи и да Ви задава неудобни въпроси, защото по тази логика видяхте докъде стигнаха Вашите предшественици. Освен това искам да Ви уверя, макар да сме остро критични, ние от опозицията сме добронамерени, защото от Вашите решения и действия ще зависят животът и здравето на хората, които нямат цена. нямат цена. Надявам се, че отговорите Ви няма да бъдат формални, каквито бяха много от отговорите на Вашите предшественици, макар че тези, с които стартираме в днешния парламентарен контрол, касаят проблеми, създадени по време на мандата на министър Анна-Мария Борисова са във връзка с предприети и непредприети от нея действия за решаването на тези проблеми. Моят въпрос е свързан с липсата на лекарства за онкоболните, за болните от СПИН, болните от редки болести, болните на диализа и трансплантираните.

а в същото време не са обявени търгове от Министерството на здравеопазването за снабдяването с тези скъпоструващи лекарства. В крайна сметка търгове бяха обявени, но в условията на тежък конфликт на интереси на служители, които са ангажирани с тези търгове, за което алармирах и в рамките на вота на недоверие към правителството. Резултатите са налице – мисля, че в голямата си част тези търгове се провалиха поради нереални критерии за част от лекарствата и забележки от страна на Агенцията за обществените поръчки. Затова моят въпрос към Вас е: каква ще бъде Вашата реакция по отношение снабдяването на онкоболните и болните от редки болести с лекарства, защото от Вашето решение ще зависи спасяването на техния живот? За отговор – министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.Заповядайте. Уважаема госпожо Цачева! Уважаема госпожо Манолова, по първата част на Вашето питане мога да Ви уверя в пълната си добронамереност и аз намирам, че всички народни представители тук са с една-единствена мисия – за доброто на България, така че всяка критика от вас е добре дошла и ще бъде чута. По конкретния въпрос. Министерството на здравеопазването не е забавило провеждането на тръжните процедури за осигуряване на скъпоструващи лекарства по Наредба № 34. Процедурата е открита с решение на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова № РД 17-901 от 20 септември 2010 г. Тя е образувана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Провеждането на тръжната процедура няма да бъде спряно и от отрицателното становище на Агенцията за обществени поръчки. Становището на агенцията няма задължителен, а препоръчителен характер. Министерството на здравеопазването инициира проверка на тръжната процедура от Агенцията за държавна финансова инспекция. Допълнителни тръжни процедури се провеждат всяка година по един и същ модел. С тях се осигуряват нужните количества на медикаменти за следващата година. Ако трябва да бъда съвсем кратък, в резюме на това, което Ви казах, е, че че заварвам една ситуация – в един момент има процедура, която обществените поръчки са дали някакво становище, моите юристи са убедени, че те са в правото си, тъй като става въпрос явно за някакъв вероятно юридически проблем. Аз се обърнах към Агенцията за държавна финансова инспекция, но няма да спра провеждането на поръчката точно поради изключителната грижа, която има министерството, за хората с тези заболявания. Ако има грешка при нас – хората, които са я допуснали, ще бъдат наказани, ако ли пък не – хората си получават лекарствата, и мисля, че по този начин ще работим за благото на нашата страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. За реплика, госпожо Манолова.

Уважаеми господин министър, предполагам, че първата част от Вашия въпрос е подготвяна за отговор още от госпожа Анна-Мария Борисова и на това се дължи несъответствието в данните. Не мисля, че Вие сериозно твърдите пред народните представители, че своевременно решението на бившия министър за обявяване на тръжна процедура с дата 20 септември, след като в рамките на цялата минала година част от лекарствата за онкоболните абсолютно липсваха. Аз ги имам изписани, ако искате ще Ви ги дам, но предполагам, че Вие сте много добре информиран за това. Част от другите лекарства за онкоболни, включително и за деца бяха с изчерпани количества. Защо трябва да се чака в рамките на цяла календарна година и да се оставят хора, които се нуждаят от животоспасяващи лекарства без тях, за да бъде обявен търгът, едва след като онкоболните и другите пациенти излязоха на ефективни протести? Тук проблемът не е само в несвоевременното обявяване на тези търгове и аз ще ви го кажа направо. Проблемът е корупционен. Има много сериозни несъответствия между необходимостите от снабдяване с някои лекарства за онкоболни и от самите тръжни процедури. Ако Вие си направите труда да проследите какви количества и за кои болести са заявени лекарства с последната тръжна процедура, ще установите, че въпреки нея, една голяма част от онкоболните отново ще останат без лекарства, а с други лекарства Министерството на здравеопазването ще се презапаси. Тези решения се вземат от служители, които са в тежък конфликт на интереси, които са свързани или идват от фармацевтични фирми и всичко това за сметка на живота и здравето на хората. Вие си давате сметка, че за един онкоболен лекарството не е обикновен витамин или чай, както е при простуда, а е лекарство, което освен че трябва да бъде получено, трябва да бъде получено своевременно, за да има шанс да оживее и да оцелее. оцелее. Корупционни практики точно в тази сфера са недопустими и всъщност моят въпрос към Вас е: ще пресечете ли корупцията в доставките за лекарства и по-конкретно животоспасяващите лекарства за онкоболните, болните от СПИН и болните от редки болести? Благодаря, госпожо Манолова. Дуплика?

Следва въпрос на народния представител Петър Курумбашев относно публикувани технически данни на допустимата апаратура по Оперативна програма „Регионално развитие” на сайта на Министерството на здравеопазването. Заповядайте, господин Курумбашев.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 Въпросът ми е: кой е авторът на публикуваните на 10 септември 2010 г. на интернет страницата на Министерството на здравеопазването таблици с технически данни за допустимата апаратура по Оперативна програма „Регионално развитие”? Кой е отговорен за подготовката и за обявяването им на сайта? Какъв е резултатът от проведената по случая вътрешна проверка в министерството и ще има ли наказани длъжностни лица? става дума за нещо много просто. Когато журналисти от една уважавана телевизия публикуваха в новините, че файловете, които са публикувани на страницата на Министерството на здравеопазването, всъщност не са подготвени там, а са подготвени в американската компания „Дженеръл електрик”, която е потенциален участник в този конкурс. Представете си например, че има конкурс за самолети, да речем, че в него участват „Боинг” и „Еърбъс”, и Министерството на транспорта се обръща примерно „Боинг” да подготви документацията. Честен ли Ви изглежда този конкурс? За това бих искал да Ви помоля за конкретен отговор на поставените от мен въпроси. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов. Уважаема госпожо Цачева, господин Курумбашев, народни представители! Публикуваните на 10 септември т.г. таблици с технически данни бяха подготвени от работна група, назначена със заповед на министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова. В работната група бяха включени 14 водещи специалисти, началници на отделения и клиники по образна диагностика в лечебните заведения, които са изработени за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”. Членовете на работната група са в приложената заповед на министъра на здравеопазването. Целта на Министерството на здравеопазването чрез свикването на тази работна група бе да създаде прозрачност в изготвянето на технически параметри, да предизвика обществено обсъждане след публикуването им в интернет, много преди осъществяването на самите търгове.

са получени на файл, чиито метаданни съдържа информация на първичния създател на документа, който е фирма-производител на медицинска техника – Вие я упоменахте. Таблиците са качени на страницата на Министерството на здравеопазването във вида, в който са получени от председателя на работната група. Директорът на дирекция „Международни дейности и протокол” пое отговорност и подаде оставка за това, че подчинените му не са извършили проверка на метаданните на файловете, преди публикуването им. им. Експертна оценка показа, че публикуваните параметри по никакъв начин не насочват към определена фирма, а напротив – позволяват на широк кръг от производители да се конкурират в търговете, които се планират за средата на следващата година, когато се осигури финансиране чрез средносрочната рамкова инвестиционна програма по оперативната програма. Изготвени и приложени са сравнителни таблици, които илюстрират, че водещите производители на медицинско оборудване се вписват в параметрите, които Министерството на здравеопазването публикува на 10 септември 2010 г. Реплика. Благодаря, госпожо председател. Само да спомена, понеже няколко пъти го казах и на квесторите в залата, по принцип, че първият ред е отреден за премиера и за вицепремиерите. Може би това трябва да оставя

да имат комуникация с фирми, които ще участват след това в този конкурс, тези фирми да им подготвят файловете, с които ще бъде обявен този конкурс? Намирате ли това за нормална практика? В някои държави всякакви срещи и всякаква комуникация преди и по време на конкурса са абсолютно забранени, камо ли изпращане на файлове с това какво трябва да се съдържа в конкурса, независимо от това каква неоценима помощ биха оказали на тези, които подготвят конкурса. Другото, което искам да Ви попитам, е: смятате ли да толерирате тази практика в бъдеще и какво отношение ще имате към фирмите, които подготвят документацията на Министерството на здравеопазването? Сам разбирате, че това създава корупционни предпоставки. Съвсем логично е всяка фирма, която участва в такъв конкурс, да иска да го спечели. Съвсем логично е тя да предложи условия, които биха й дали някакво предимство. И затова съвсем логично е тя да не участва в подготовката на тези конкурси,

че ние искаме да постигнем тези антикорупционни резултати, които са постигнати в Съединените щати, и бихме се опитали да постигнем това ниво и в България. Благодаря.

в парламентарния живот. Ще бъда честен. Не съм съгласен и намирам за неправилна подобна практика. Независимо, че е направена от човек, който всъщност не е служител на министерството. Това може да бъде направено от обикновена глупост, а може да е опит за някакво начално лобиране. Но самият факт, че тези данни са сложени на сайта на министерството, показва, че на политическо ниво има желание за прозрачност. е направил, човекът, който е допуснал това да се случи на ниво министерство, е отстранен. Човекът, който е направил тази постъпка, използвайки тези файлове, ясно е, че няма да продължи да работи в тази група. Това ще бъде моята реакция към абсолютно всеки, който се опита с подобни начини, без значение дали наистина става въпрос за незнание, непознаване на технологията, или просто има някакви далечни цели. Все пак това е било нещо предварително, търговете ще се провеждат. Ако е имало желание министерството да прави нещо скрито-покрито, повярвайте ми, нямаше да бъде обявено на сайта, за да могат да го гледат всички, включително и медиите, на които изключително благодаря в тяхната работа и в опитите да се пресича дори и помисъл за подобни практики. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, д-р Константинов. Вие заемате правилното място, така че не се притеснявайте от забележките на народни представители. Преди да преминем към следващия въпрос, искам да уведомя народните представители, че постъпи предложение, подписано от 51 народни представители, с което на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внася предложение за разисквания по питане, № 054-05-140 от 5 октомври 2010 г. на на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак до заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани, заедно с проект на решение. Като съобразих, че са изпълнени условията на правилника искането за разисквания да бъде подписано от повече от една пета народни представители, което прави 48, а настоящото предложение е подписано, както казах, от 51 народни представители, както и че към предложението е приложен проект за решение, който гласи следното: „РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов

1. Създава Временна комисия за проучване на зачестилите случаи на полицейско насилие над български граждани; 2. Комисията се състои от шест народни представители, председател и петима членове, избрани на паритетен принцип – по един представител от парламентарна група и един независим народен представител; 3. Временната комисия се избира за срок от два месеца.” Проектът за решение също е подписан от 51 народни представители. предпоставките на правилника за насрочване на разискванията, предвид което насрочвам за следващия ден на парламентарен контрол – 22 октомври, разисквания по питането на двамата народни представители и провеждане на процедурата по чл. 92, ал. 2 от правилника. Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно диспансерите на територията на Благоевградска област. Заповядайте, госпожо Нинова, да развиете въпроса си. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър! Моят въпрос касае бъдещата съдба на четирите диспансера в Благоевград. Заради обективността и истината трябва да кажа, че той беше зададен преди един месец към госпожа Борисова – фактите тогава, и фактите днес са различни, но все още стоят няколко открити въпроса, на които се надявам днес да дадете отговор. Фактите към датата на задаването на въпроса бяха следните. Вече беше в сила изменението на Закона за лечебните заведения, съгласно което до края на м. октомври диспансерите трябва да се пререгистрират. Имаше указания на госпожа Борисова до областния управител на Благоевград да състави комисия, която да изготви регионална здравна карта. В проекта на тази регионална здравна карта диспансерите не бяха предвидени да съществуват самостоятелно, а да се слеят с болницата в Благоевград. Към онзи момент нямаше решение на Общинския съвет, а то е важно, защото собствеността на четирите диспансера е 100-процентово общинска, тоест министърът не може да се разпорежда с тази собственост. Към днешна дата какво е различното като факти? Вече имаме решение на Общинския съвет, с което Общинският съвет се противопоставя на сливането на диспансерите и болницата и имаме позиция на областния управител, който каза, че няма да съобрази с това решение, ще пристъпи към изготвяне на здравната карта и към сливане на диспансерите и болницата. Аз се срещнах с ръководството на четирите диспансера, с гражданите на Благоевградска област и искам да изтъкна пред Вас аргументи защо тези диспансери трябва да останат да съществуват самостоятелно. Първият ми аргумент е финансовият. Те не тежат на ничии бюджет – нито на държавния, нито на общинския, защото са финансово печеливши и не искат никакви средства, и не утежняват финансовото Вторият ми аргумент: вследствие на усвояване на средства от европрограми и на инвестиране на пари, диспансерите отговарят на технологичните изисквания за модерна и съвременна апаратура. Третият аргумент: отговарят на изискването за специалисти, лекари – имат ги. Имат своите пациенти в цяла Благоевградска област и дейностите, които изпълняват не могат да бъдат покрити изцяло от болницата в Благоевград.

Уважаема госпожо Нинова, дами и господа народни представители! На въпроса Ви за съдбата на 6-те диспансера, разположени на територията на Благоевградска област, Ви информирам следното: Министерството на здравеопазването няма отношение към процеса на вземане на решение за начина и формата на преобразуване на съществуващите диспансери. Право на собственика е да определи бъдещата форма на съществуване на тези заведения в съответствие със законовата уредба и възможностите за тяхното проспективно развитие. Конкретните видове лечебни заведения, в които могат да бъдат преобразувани диспансерите, са разписани в Закона за лечебните заведения. не са се преобразували или пререгистрирали в съответния срок, се прекратяват, като по решение на собственика дейността им може да премине към съществуваща и новосъздадена структура на лечебното заведение за болнична помощ. Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни. Ангажимент на Министерството на здравеопазването е планирането на медицинските дейности и лечебните заведения, които ги осъществяват с цел гарантиране на достъпа на населението до необходимите медицински услуги с високо качество при максимална ефективност на разходите. Планирането и разпределението на лечебни заведения, необходими за покриване на потребностите на населението от съответните видове медицинска помощ, се извършва чрез областните здравни карти, които се изготвят в определени в съответствие със Закона за лечебните заведения областни комисии. Лечебните заведения, включени в областната здравна карта на съответната област, ще имат право на достъп до обществените средства за здравеопазване. Благодаря ви.

Благодаря Ви, господин министър. С този отговор успокоихте както ръководството на 4 те диспансера, така и гражданите на Благоевградска област. Моля Ви в дупликата да ми отговорите на един допълнителен въпрос. Поради тези несъответствия и противоречия в решенията между Министерството на здравеопазването, общински съвет и ръководство на диспансери, колегите загубиха време и не могат да смогнат в срока, който е предвиден в закона, да се пререгистрират. Този случай не е само в Благоевград. Получихме много сигнали от цялата страна. Ще проявите ли разбиране към нашето предложение, което внасяме в парламента, да се удължи срокът за пререгистрация до края на годината? Благодаря. За съжаление на конкретния Ви въпрос не мога да дам конкретен отговор, защото искам да се запозная с всички сигнали и състоянието на нещата. Моето принципно схващане

наредбите на министерството медицински стандарти, но по въпросите със законите и промяната им мисля, че тук е мястото, където трябва да се дискутира и вие да взимате решения. Имам нужда от малко повече време, за да видя каква е ситуацията и да взема решение. Благодаря. И аз благодаря. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Мая Манолова относно промени в Наредба № 34 от 2005 г., касаеща плащането на лечението на онкологични заболявания, СПИН, трансплантации, пациенти с редки болести и диализа. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми господин министър, вчера Вие тържествено открихте обновено отделение в Специализираната болница по онкология в София, където инвестицията е за 2 млн.лв., вложени в ремонт и нова апаратура. Оставям настрана факта, че тази инвестиция е направена по време на предишното управление, който често се пропуска от тези, които режат ленти, но в крайна сметка наистина е направено в интерес на хората. Вчера, откривайки това отделение, Вие казахте, ще Ви цитирам точно, че ролята на държавата при онкологичните заболявания трябва да е много ясно подчертана и че тук трябват инвестиции, тук трябват пари. Предполагам сте запознат с едни промени в Наредба № 34, които бяха лансирани по време на мандата на Вашата предшественичка, които официално и в момента са на сайта на Министерството на здравеопазването, според които промени държавата се ангажира да плаща и да подпомага лечението на онкоболните, на болните от СПИН и на болните от редки болести само в рамките на съществуващия бюджет. Това означава, че ако държавата прецени, че за следващата година, разбирай управляващите, има бюджет от 10 хил. лв. ангажиментът за плащане на онкоболните ще бъде в рамките на тези 10 хил. лв. Предполагам си давате сметка, че това ще обрече на смърт хиляди хора, които не могат да си позволят едно лечение, което в рамките на месеца струва около 3-4-5 хил. лв., предвид, че средната заплата в България е между 500 и 600 лв. Досега имаше проблеми с доставките на лекарства, но в случаите, в които държавата не изпълняваше своите ангажименти, съществуваше поне възможността някои от болните, на които е забавено лечението, да осъдят държавата и да си потърсят правата. С тази промяна правителството на ГЕРБ казва, че държавата няма ангажимент към онкоболните, че тя ще им подпомага лечението единствено и само до размера на средствата, които бъдат субективно определени за следващата година. Моят въпрос към Вас е: как Вие гледате на тази драстична промяна, която се предлага от Министерството на здравеопазването и как мислите, че ще се справят болните от тежки заболявания със средствата, които са им необходими за лекарства, а именно за спасяване на техния живот? благодаря. Благодаря Уважаема госпожо Манолова, аз винаги съм Ви хвалил за усилията, които полагате за подобряване здравеопазването на града, от който и двамата произхождаме. Това е така, защото винаги съм мислил, че здравеопазването е надпартийна сфера и това, което правим днес, ще го ползват следващите управляващи, дай, Боже, да са същите. Що се касае до конкретния Ви въпрос ще кажа следното. Във връзка с Вашия въпрос Ви уведомявам, че цитираната от Вас проектна наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 1 септември 2010 г., е преразгледана. По решение на ръководството на Министерството на здравеопазването от проекта отпада предложения текст на чл. 1, ал. 2, а именно заплащането на лечение на българските граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в рамките на осигурените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства. Измененият проект на наредбата на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван отново на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 21 септември т.г. за обществено обсъждане. До този момент няма постъпили становища

Уважаеми господин министър, доволна съм да чуя, че Вие предприемате конкретни мерки, за да бъдат прекратени безобразията, които се извършваха в Министерството на здравеопазването само допреди един месец. Надявам се тези мерки да бъдат последователни и да продължат в същата посока. посока. Предполагам, че беше лапсус Вашето заявено оттук намерение, че ГЕРБ, всъщност управляващите, ще продължават да работят и да ползват здравеопазването сега и в следващи управления, защото в крайна сметка здравеопазването е за хората, независимо от това кой управлява. Да се върнем на проблема. Аз мисля, че е недостатъчно това, че сте решили да се откажете от предложените промени в Наредба № 34, защото това само частично решава един проблем, който правителството на ГЕРБ щеше да създаде. Сега съществуващите обаче проблеми са свързани, както вече казах, с корупционните практики, които се проявяват при организирането на търгове за животоспасяващи лекарства. Тук решението е едно-единствено, то Ви е казано от пациентските организации и се изразява в изваждането на тези лекарства от Наредба № 34 и включването им в Позитивния списък, а именно преместване на субекта, който ще купува скъпо струващите лекарства за онкоболни и болни от редки болести от Министерството на здравеопазването в Националната здравноосигурителна каса. Тогава и само тогава наистина ще се прекратят предпоставките за корупция. Защото схемата, по която Касата заплаща лекарствата, включени в Позитивния списък, е съвсем различна и не зависи от субективната воля на един или друг служител - кои точно лекарства да включи в една тръжна процедура, в какво количество и доставени от коя фармацевтична фирма да бъдат те. Така че моят въпрос е: дали ще продължите своите усилия и наистина ако искате да сте коректен и честен към пациентските организации, да реализирате докрай това свое обещание, а именно да извадите от ръководеното от Вас министерство провеждането на тези търгове

с лекарства. Така ще направите едно добро за тях и за техните семейства. От друга страна, наистина ще покажете, че сте решили да сложите точка на корупцията в министерството. Уважаема госпожо Манолова, изключително съм доволен, че намеренията на управляващите се подкрепят от пациентски организации и от опозицията. Наистина поетапно трябва да се мисли за преминаването на тези лекарства към Националната здравноосигурителна каса. Всичко е въпрос на нормативна уредба и не трябва да се допуска хаос. От Нова година това може да се случи за един определен брой лекарства, но в течение на годината ние ще направим всичко възможно да разширим техния брой. Благодаря. Продължаваме със следващия въпрос на народния представител Михаил Миков относно задълженията на МБАЛ „Св. Петка” – гр. Видин. Заповядайте, господин Миков, за да развиете въпроса Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, зададох този въпрос към Вашата предшественичка

но смятам, че този въпрос има значение за всички многопрофилни болници в областните градове, където те имат относително монополно положение. Защото ако една многопрофилна болница в София изпадне в неплатежоспособност, в несъстоятелност, има други лечебни заведения, които могат да поемат оказването на здравна помощ. А във Видинска област тази е единствената болница и когато финансовите й параметри се доближават до несъстоятелността, до неплатежоспособността, оттам и следващата стъпка, тогава държавата, която е мажоритарен собственик на това търговско дружество, за което Вие отговаряте, упражнявайки правата на принципала – държавата, цяла област остава без здравеопазване. Това е поводът за моя въпрос, защото до мен достигна информация, че задълженията на многопрофилната болница във Видин към м. август-септември горе-долу са се изравнили с нейните активи, а по Търговския закон е казано, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публично-правно задължение. Става въпрос за задълженията към НАП

тази и други многопрофилни болници - бивши окръжни болници, щяха да бъдат в състояние на неплатежоспособност. Така че, какви са задълженията? Благодаря. Уважаеми господин Миков, народни представители! като всички погледи към министерството са насочени към въпросите за даването на пари, а моята власт като такъв е силно ограничена, тъй като там има управителен съвет – всички тези неща ги знаете. Мисля си даже, че имаме единомислие по въпроса каква трябва да бъде съдбата

задължения към персонала – 579 хил. лв., задължения към осигурителни предприятия – 130 хил. лв., данъчни задължения – 17 хил. лв., други краткосрочни задължения – 363 хил. лв. Общият размер на просрочените задължения към 31 юли е бил 275 хил. лв.

Това е друга дискусия, която не възразявам да се води. Искам да ви кажа, че регистрираният основен капитал на търговското дружество е 1 млн.

показва ясна тенденция на увеличаване на просрочените задължения, респективно ликвидните, изискуемите задължения. И пак ви казвам, че ако беше само – с мед да го мажеш, но става въпрос за окръжни, за областни градове, в които търговските дружества, единствени осигуряващи определена здравна помощ, са в такова състояние. Вярно е, Вие сте принципал на тези дружества. Вярно е, че не е

Сигурно ще бъде тема на следващи дискусии, когато Здравната каса е задържала плащания, дали е използвала някакви критерии, еднакво за всички, или на едни е превеждала 70-80%, а на други 50-60%. За това могат да се открият политически и други причини. Но аз Ви моля спешно да си съберете хората в министерството, да прочетете този въпрос за всички области в България и за областните болници,

че регистрираният – основен и привлечен, капитал няма да може да покрие нищо от тези задължения, а да не говорим какво ще стане с осигуряването на конституционните права на гражданите. Извинявайте, че просрочих времето. Благодаря. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно преструктуриране и намаляване броя на леглата в Клиника по гастроентерология към МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София. Господин Шарков, заповядайте да развиете въпроса. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър! Клиниката по гастроентерология към болницата „Св. Иван Рилски”, София, извършва диагностика и лечение на целия обем от заболявания на храносмилателната система, извършване на всички високоспециализирани интервенционални диагностични и терапевтични процедури, ендоскопски и ехографски. Тя е един от специализираните центрове в България, одобрен от Националната здравноосигурителна каса за диагностика и лечение на хронични хепатити, понастоящем с доста голям брой лекувани болни. Клиниката е и център за скрининг, диагностика и проследяване на метаболитни заболявания като неалкохолен стеатозен хепатит, метаболитен синдром, синдром на свръхнасищане с желязо и хемохроматоза и т.н. Това е и един от специализираните центрове в България, одобрен от Касата, за диагностика и биологично лечение на хронични възпалителни заболявания на дебелото черво като болестта на Крон и улцирозния колит. Допълнително в клиниката се провежда и профилактика на рака на дебелото черво. На базата на клиниката се извършва обучение на студенти по медицина, фармация, стоматология, стажанти, чуждестранни студенти по линия на обмена, специализанти и докторанти. Клиниката по гастроентерология има и доста добри количествени и качествени показатели на лечебната дейност като използваемостта на леглата за 2009 г. е 72,9%, а постъпилите в стационара пациенти през годината са 2540.

или за реализиране на намерение за намаляване на броя на леглата в Клиниката по гастроентерология? По какви принципи и критерии се извършва това преструктуриране? Дали то ще помогне, за да се подобри качеството на оказваната медицинска помощ в една водеща клиника в България? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.

уважаеми господин Шарков! Във връзка с поставения от Вас въпрос за предвижданото намаление на броя легла в Клиниката по гастроентерология на Университетска болница „Св. Иван Рилски”, София Ви информирам, че Министерството на здравеопазването не определя еднолично броя на болничните легла в отделните лечебни заведения. Планирането и разпределението на лечебните заведения се извършва на териториален принцип чрез областните здравни карти въз основа на потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ. Областните здравни карти съгласно последните изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения се изготвят и от назначени от министъра на здравеопазването комисии, в състава на които участват представители на всички заинтересовани страни. По повод на Вашето питане изисках конкретна информация по случая, при което установих следното. През м. юли т.г. Министерството на здравеопазването е извършило цялостен преглед на данните за дейността на болничните структури, клиники и отделения във всички болници в страната, в това число и в цитираната от Вас болница „Св. Иван Рилски”, София. На базата на този преглед са изготвени предложения за оптимизиране броя на болничните легла на базата на показатели за обем дейности и използваемост на легловия фонд. Данните показват, че Клиниката по гастроентерология през 2009 г. е имала използваемост на наличните 40 легла 72,9% - Вие го казахте, при средна използваемост за лечебното заведение 81,3%, тоест малко по-висока. Това означава, че 27% от леглата в тази клиника целогодишно не са били използвани. На базата на анализа Министерството на здравеопазването е изразило становище, че е целесъобразна редукция на броя на леглата в клиниката от 40 на 30 броя. Становището е било представено на вниманието на областната комисия, която разработва областната здравна карта. На 7 октомври 2010 г. в Министерството на здравеопазването е представен за утвърждаване изготвеният проект за областна здравна карта на област София град. приложението към картата в предложението за преструктуриране на болничните заведения в областта за Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” са предложени 40 болнични легла с определено трето – най-високото ниво на компетентност, тоест както е досега. В заключение, бих искал да отбележа, че според мен броят на болничните легла има пряко отношение към медицинската статистика, но не е ключов фактор при решаване на проблемите, свързани с качеството и ефективността на болничната помощ и оптимизирането на болничния сектор.

В крайна сметка обаче качеството на здравеопазването в страната не е мръднало. Това, което Вие казахте, че няма отношение към подобряване на качеството на здравеопазването в България, е най-вярното и нещото, което според мен трябва да ръководи и нас като Комисия по здравеопазването, и Вас като министър на здравеопазването. В същото време обаче трябва да се обърне внимание на онези клиники и отделения, които правят, казано грубо или казано грубо или в кавички, голямата медицина, и които наистина са последната фаза в надеждата на болните за получаване на качествено лечение. Намаляването на броя на леглата в Клиниката по гастроентерология на болницата „Св. Иван Рилски” може да доведе след време до писания във вестниците, че едва ли не по двама пациенти са лежали на едно легло при повишаване използваемостта на легловия фонд. Това е само един статистически показател, който не помага на болницата, на Клиниката по гастроентерология, но в същото време би дал възможност на тази клиника да не се съобразява с ограничението от 30 легла, за да може да приеме пациенти тогава, когато имат необходимост от лечение. Моля, обърнете специално внимание към онези лечебни заведения, които извършват качествена медицинска дейност, а не всички да бъдат гледани по един и същи начин. Благодаря ви. Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Нигяр Джафер относно реализиране на скринингова програма в областта на онкологичните болести по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, неслучайно 50% от парламентарния контрол днес е посветен на проблемите на онкологията. Вчера открихте едно обновено отделение по образна диагностика, видяхте радостта на екипа, който работи там, и на пациентите, разбира се. Два милиона лева бяха достатъчни, да се обнови апаратурата и помещенията, в които се помещава тя. Моят въпрос е свързан с нещо друго. Става въпрос за едни 20 млн. лв., които дължим на пациентите във връзка със скринингова програма, която по твърдение на Ваши предшественици беше спечелена от Министерството на здравеопазването. началото на 2009 г. Министерството на здравеопазването в отговор на Декларация на Народното събрание от 12 юни 2008 г. разработи проект за безвъзмездна финансова помощ за провеждане на национална кампания за ранна диагностика на онкологичните заболявания по приоритет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектното предложение е депозирано през м. май 2009 г. и е подписан договор за финансиране на проекта „Спри и се прегледай”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 19 млн. 558 хил. лв. Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Дейностите, които трябва да се извършат, са скрининг и профилактика на онкологичните заболявания. Визират се трите предотвратими със скрининг форми на рак, трите локализации: рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален рак. По случайност този въпрос и отговорът към него се случват в месеца, в който апогеят за борбата с рака на гърдата е достигнат заради кампанията, която се провежда.

Джафер! Уважаеми народни представители! Министерството на здравеопазването изпълнява проект „Спри и се прегледай”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 Проектът стартира на 21 май 2009 г. и първоначалната му продължителност беше 17 месеца. Досега са осъществени следните дейности по проекта. Избран е изпълнител за извършване на одита на проекта. Изготвени са следните доклади и материали: анализ на сегашното състояние на извършените скринингови прегледи в България и препоръки в областта на онкологичния скрининг, анализ на опита на страните, въвели скрининг през 70-те години, критики и контрол за оценка на скрининга според изисквания на Европейската комисия и на Съвета на Европа, ръководство за добра клинична практика за скрининга на онкологичните заболявания, рак на млечната жлеза и на маточната шийка при жените и колоректален карцином при двата пола. Към настоящия момент се създава консултативен експертен съвет към проекта и в най-кратки срокове ще започне работа. Подготвени са тръжните документи и предстои провеждане на следните процедури за възлагане на обществени поръчки: оформяне и печат на ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания и пакет документи, регламентиращи организацията на работата и цялостната кампания, доставка на хардуер и разработка на софтуер за национален скринингов регистър, провеждане на информационни кампании. След анализиране на горепосочените дейности предстои въвеждане на скринингови изследвания за рак на млечната жлеза и маточната шийка и за другото заболяване, което вече ви споменах. В процеса на изпълнение на проекта възникнаха следните непредвидени обстоятелства, които наложиха необходимостта от продължаване на периода, за който ще се осъществяват дейностите по него. Първо, проектното предложение подадено и разгледано преди влизане в сила на изискването за пряк предварителен контрол съгласно изискванията на Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени управление да извърши непредвидени по проекта дейности, свързани с подготовката на техническите спецификации и тръжните документи. Всички тръжни процедури, които бяха подготвени или бяха в процес на подготовка, следваше да бъдат преработени, съгласно изискванията на влезлите в сила промени в Закона за обществените поръчки, публикуван в “Държавен вестник”, бр. 52 от 09.07.2010 В Министерство на здравеопазването се извършиха структурно-организационни промени. Всяка смяна на политическото ръководство на министерството налага логични смени на официалния представител на институцията, на упълномощените представители за първи и втори подпис, изготвяне и подписване на нови декларации, които са неразделна част от документацията на проекта, както и уведомление на договарящия орган за настъпилите промени. Поради гореизброените причини, първоначално определеният срок за изпълнение на проекта бе недостатъчен, което наложи удължаването му с дванадесет месеца. Тоест, проектът следва да приключи на 21 октомври 2011 г. Предвид цялостното удължаване на проекта е удължен във времето изпълнението и на някои дейности. Независимо от възникналите закъснения, проектът се изпълнява, съгласно изискванията на българското законодателство и ръководството на Министерството на здравеопазването е убедено, че е възможно да се изпълнят целите на проекта и да бъдат постигнати заложените индикатори. Извън това, което трябваше да прочета, мога да ви кажа, че категорично ще работя за усвояване на средствата по европрограми и това беше една от моите първи дейности, които направих с промени в ръководството на дирекцията, която се занимава с това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаеми господин министър, всъщност от тези близо 20 милиона средства са използвани само 50 60 хиляди и то за някакъв тип анализ, за някакъв тип диплянки, за някакъв тип информация. Мисля, че всички си даваме сметка за сериозността на проблема. Защото в много европейски страни заболеваемостта от онкологични заболявания, както и в България, расте. Но намалява смъртността. Тоест хората се справят с проблема рак в днешно време. България остава сред страните, в които рак се открива едва в трети и четвърти стадий. Прекалено късно. Затова, защото българската държава не може да намери пари за скрининг, за профилактика, за ранна диагностика. Не може да намери по 15 лв. за цитонамаски, примерно, а дава стотици хиляди за късно, неефективно и изключително болезнено лечение, както става видно от всички дискусии във връзка с бюджетирането на системата. Ето защо действително разчитаме на адекватни мерки. Въпреки всичко, дали можете да отговорите на въпроса защо се забави проекта наистина – заради чиновническо безхаберие в това време, или заради, използвам клишето, нисък административен капацитет на хората, които работиха в дирекцията? Защото е изключително притеснително, когато говорим за недофинансиране, че парите не достигат и това е така в условия на криза, изключително притеснително е да не използваме готови пари по спечелен проект за нещо, което ще бъде с реален резултат.

Госпожо Джафер, сама разбирате, че за краткото време, в което съм министър, ми е трудно да дам точен отговор на въпросите, които задавате. Но, каквото и да е, аз поне ще положа пълни усилия. Битката с бюрокрацията е неравна, но аз съм започнал войната, пък ще видим. Благодаря. Следващият въпрос е от народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов относно бъдещето на Университетската и на Окръжната болница - гр. Стара Загора. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса.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 на Народното събрание, така и в дадените от Вас първи интервюта, че един от най важните елементи за провеждане на реформата в българското здравеопазване е преструктурирането на болничните заведения. Това очевидно трябва да се направи, за да се отговори на две изисквания – повишаване ефективността на управление на здравните заведения, от една страна, а, от друга страна, повишаване на качеството на предлаганите средни услуги за българските граждани. Като народен представител от Стара Загора искам да насоча вниманието Ви към двете големи болници в града. Това са, както знаете, Университетската болница и Окръжната болница „Проф. Стоян Киркович”. По един доста абсурден начин двете болници се помещават дори в една сграда. Това не е единствената причина, поради която въпросът за обединението на двете болници е изключително актуален. В същото време няма съмнение, че съществуват и опасения от страна на персонала, на лекарския състав в тези две болнични заведения. По този повод с колегата Ваньо Шарков отправяме към Вас следният въпрос: какви са плановете Ви относно бъдещето на Университетската и на Окръжната болница в Стара Загора? Ако се предвижда тяхното сливане, в какви срокове трябва да се осъществи то? В този случай предвиждат ли се и в какъв размер допълнителни средства за осъвременяване на материалната база на новата болнична структура, всъщност на новото здравно заведение? Благодаря ви.

проблемът с двете болници в гр. Стара Загора съществува от 11 години и не може да намери решение, което е ярък пример за ограничените възможности на държавата и Министерството на здравеопазването в частност по отношение на управление на лечебните заведения търговски дружества, в които бяха преобразувани болниците. За изясняване на обстоятелствата по случая в контекста на течащата процедура по изготвяне на областните здравни карти изисках информация за постъпилото предложение за областна здравна карта на област Стара Загора. Фактите към настоящия момент са следните. На 21 юли 2010 г. в Регионален център по здравеопазване е проведена работна среща с участието на ръководствата на двете лечебни заведения и представители на областната администрация в Стара Загора, съсловните синдикални организации, на които са взети решения за принципно съгласие за преструктуриране на Университетската болница и на Областната болница в Университетска болница с името „Проф. Киркович” АД. Протоколът от срещата е представен в Министерството на здравеопазването. На 30 септември в Министерство на здравеопазването е внесен проект на Областната здравна карта на област Стара Загора, приета с протокол от 20 септември т.г., подписан от всички членове на комисията по изготвянето на картата. приложението към проекта на Областната здравна карта, предложение за преструктуриране на болничния сектор са представени два варианта за оптимизиране на структурата на двете лечебни заведения, един от които включва преструктуриране чрез обединяване на двете лечебни заведения. Предстои обсъждане на представените проекти на областните здравни карти в Министерството на здравеопазването преди утвърждаването им министъра на здравеопазването. Всъщност, ако говорим за този проблем, ключът не е в Министерството на здравеопазването поради сегашните нормативни условия, а ключът е в гр. Стара Загора. Както знаете, на едната болница аз съм принципал, а другата болница е акционерно дружество с 51% държавно участие. По никакъв начин без решение на Общинския съвет нищо не мога да направя Мисълта ми е, че ако гражданите на Стара Загора искат да имат модерна университетска болница, трябва да вървят по пътя към сливане на двете лечебни заведения. Затова нещо винаги ще мога да се намират поощрения. Иначе вече трябва да ви кажа, че вече се чуват гласове, макар и неофициално, че Университетска клиника в Стара Загора идва множко на държавата, особено при невъзможността да си справят решенията.

Благодаря, господин председател. Господин министър, тук ще си позволя да не се съглася с Вас, защото една болница е 100% държавна, а другата е 51% държавна, така че отговаряте и за двете. И в този смисъл - Вие казахте, че са Ви предложили две решения, едното от които е сливането на двете. Какво е другото, което са Ви предложили? Защото ще имате много областни комисии. Всъщност да не дава Господ да са много, но ще имате и други областни комисии, които ще ви предложат по повече от един вариант и Вие, като министър, ще трябва да ударите с ръка по масата и да вземете решението, за което естествено, че Вие ще носите отговорността. Но затова сте министър, за да поемете тази отговорност. Тук проблемът идва и от нещо друго – проблемът идва наистина от смесената собственост в едното лечебно заведение и от 100-процентовата държавна собственост в другото лечебно заведение. казахте, че Университетската болница на Стара Загора идва в повече, аз ще Ви кажа, че мнението ми е, че 22 или повече бяха университетските болници в София и те са в повече, но в един град, в който има обучение на студенти по медицина, според мен трябва да има и университетска болница. (Единични

Уважаеми господин Шарков, мисля, че не ме разбрахте правилно. Аз казвам, че съм чул гласове по темата. Аз не съм казал, че това е мнение на Министерството на здравеопазването. Това са две съвсем различни неща. Следващото нещо, което искам да Ви кажа, е за двата варианта. Те са вливане и сливане, тоест едната болница в другата или двете да се обединят. И двете неща няма как да се случат без без разрешение на акционерите – общинския съвет. Те дори се противопоставят, доколкото имам информация, срещу вдигане на капитала на дружеството. И, за да ударя аз по масата, аз трябва да имам законовите инструменти, иначе аз мога да си удрям, но нищо няма да се случи. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Мая Манолова относно доплащането на лечението в болниците. Госпожо Манолова, заповядайте.

Уважаеми господин министър! В средата на миналия месец Вашата предшественичка Анна-Мария Борисова обяви концепцията на Здравното министерство за по-добро здравеопазване за периода 2010-2015 г., и това й струваше главата! Тя освободи министерският пост, защото освен закриването на болници, закриването на болнични легла и преструктуриране на болничния сектор, една от основните идеи в тази концепция е въвеждането на доплащане в болниците. Темата е изключително неприемлива за българските граждани, които изнемогват в условията на криза, и трудно обяснима. Защо един здравноосигурен българин, който редовно си плаща здравните вноски, трябва да си доплаща в болниците при положение, че както стана ясно, в Касата има натрупан излишък в размер на 1 млрд. 250 млн. лв.? Вашите идеи, които лансирахте пред парламента, и особено напоследък – пред медиите, будят основателни безпокойства сред българските граждани, защото Вие продължавате темата, която започна Вашата предшественичка, че е необходимо доплащане в здравния сектор. Аз съм събрала Ваши изказвания. Няма да ги цитирам точно, просто ще кажа, че идеите Ви касаят както увеличаване на потребителската такса на пенсионерите, така и въвеждане на доплащане в доболничната помощ, така и плащане в болниците, като по отношение на болниците будят недоумение идеите за това те да бъдат разделени на две – едните, изцяло безплатни, които да бъдат с по-ниски нива на компетентност, и други, в които по-богати граждани да могат да си плащат част от лечението. Това, освен притеснение за корупция при определянето на видовете болници, създава и основателно безпокойство, че Вие за първи път лансирате идеята в България да се създадат болници за бедни и болници за по-богати граждани.

Уважаема госпожо Манолова, народни представители! Една идея, ако не буди дискусии, не може да се нарече по никакъв начин „идея”! На конкретния Ви въпрос – във връзка с поставения от Вас въпрос относно доплащането на лечението в болниците, бих искал да отбележа, че той е част от по-големия въпрос за остойностяването на медицинските услуги и начините за тяхното финансиране. Смятам, че е настъпил моментът за един сериозен обществен дебат на тази тема, в който да се включат всички заинтересовани страни. Първоначално доплащането следва да бъде въведено в системата на специализирана извънболнична помощ, пак казвам – това е идея, като по този начин пациентите да имат директен достъп до специалист, без да се налага да минават през общопрактикуващ лекар, като си доплатят за това. Това ще даде възможност чрез своето съучастие в плащанията, пациентите да осъществяват ефективен контрол и регулация на здравните разходи. По отношение на доплащането в болниците следва да бъдат определени болници с национално структуроопределящо значение, на които да се осигури приоритетно финансиране за осигуряване на качествено лечение и да се гарантира на всеки пациент безпроблемен достъп. Тези болници да се избират на база на обективни критерии за техния капацитет – преминали болни, техника, специалисти, местоположение, но не бива базата на собственост – държавна или общинска, да бъде водеща или въобще критерий. В тях доплащане не би следвало да се допуска. Останалите болници ще са на намалено заплащане от НЗОК, за трети път казвам, че това е идея, но в тях ще се регламентира доплащането и там ще се насочват хората, които предпочитат да си платят и не могат да чакат. Тези лечебни заведения ще могат на пазарен принцип да намерят своето място в националната здравна система. Въвеждането на доплащането ще създаде стимули за развитие на доброволното здравно осигуряване, тъй като пациентите ще имат избор дали сами да заплатят необходимите им здравни услуги или да се осигурят в доброволен здравен фонд. Паралелно с това следва да се въведе ново остойностяване на клиничните пътеки и през 2012 г. да да започне преминаването към друг механизъм на финансиране – диагностично свързаните групи. По всички тези въпроси очаквам и предлагам задълбочен дебат и обмен на мнение и идеи, които да ни дават възможност за вземане на правилните законодателни и управленски решения. По конкретния въпрос, който зададохте – болници за бедни и богати, това е абсурд! Въпреки, че многократно медиите са ми задавали и ме провокират с подобни въпроси, аз мисля, че не можем да делим обществото на бедни и богати, всички са български граждани. Мисля, че трябва да направим здравната система по-адекватна на днешния ден и да не си затваряме очите пред феномени, които, така или иначе, се случват. Доплащането, повярвайте, съществува и в момента, само че то е нерегламентирано и никой не знае за него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. За реплика, госпожо Манолова, заповядайте.

Уважаеми господин министър, Вие не разсеяхте моите притеснения, а предполагам, и тези на гражданите. Очевидно Вие се готвите да лансирате идеята за въвеждане на доплащане както в доболничната, така и в болничната помощ и определено по някакъв критерий ще делите болниците в едни, в които болните няма да си доплащат за медицинските услуги, и в други, в които ще плащат част от своето лечение, което, както и да го наричаме, наистина ще раздели българските граждани по един признак и той е ясен – тези, които могат да си плащат, и тези, които не могат да си плащат. Но аз бих искала да коригирам Вашия отговор в посока на това, че и регламентираните плащания, които в момента съществуват, правят в известна степен здравеопазването в България платено, като визирам потребителската такса, имам предвид разплащанията за избор на екип и, за съжаление, това, което се случи и през последната една година по време на управлението на ГЕРБ, а именно плащане от страна на хората за листи на чакащи, за консумативи, за медикаменти, за лекарства, за всичко, предвид фалита, до който Вашите предшественици докараха здравеопазването. Ще Ви кажа също така, че по данни на Световната здравна организация в България хората си плащат 43% от медицинските услуги, а публичните фондове поемат 57% от тях. Ще Ви цитирам една справка в развитите европейски страни, в които публичното финансиране на здравеопазването – на услугите, които получават гражданите, е в размер между 75 и 80%. Това са Германия, Белгия, Франция, изреждам другите страни. При положение че в България реално публичното финансиране е само 57%, какво още доплащане искате да въведете за българските граждани? Наистина не разбирам, след като е публично известно, че в резерва на Здравната каса има над 200 млн. лв., които са събрани от парите за здраве, защо тези пари не се изразходват за здраве, а се товари отънелият бюджет на всеки болен гражданин гражданин с допълнителни идеи за доплащане?! Тук ще Ви задам и допълнителен въпрос в следващ парламентарен контрол: защо Вие като министър на здравеопазването си позволихте да се съгласите в онова споразумение с Лекарския съюз парите от резерва на Касата да излязат оттам и да отидат в републиканския бюджет? Лично аз смятам, че това е предателство към интересите на пациентите, към интересите на българските граждани, защото това, което те са си внесли на държавата за здраве, ще отива, за да пълни дупки на бюджета и всякакви други средства, които министърът на финансите прецени. Уважаема госпожо Манолова, Вие сега се опитвате да ме вкарате в едно популярно политическо говорене на тема, която трябва да е с аргументи и сериозен размисъл и да се търси консенсус. Аз го търся с Вас, водейки сега, в момента, тази дискусия. Само ще кажа, че нито доплащането, нито всички останали неща, на които сме свидетели в момента, са патент на ГЕРБ. Те са се появили много преди това. Механизмите, поради които са се появили, са може би поради бездействието на толкова години управляващи. Дали са имали добри намерения или не, не искам да влизам в този чисто политически популярен дебат, но фактите са такива. Искам да се каже пред обществото – аз не търся плащане и унищожаване на бедните и т.н., а търся ред. Искам да се знае, че човекът, когато отива в болница, плаща или не, но като кажем, че не плаща, той наистина да не плаща. Не да казваме, че с малкото пари ние ще сме много добри, защото точно това се случваше през последните години и това е един от ключовете за нашия неуспех. Говорихме на хората, че здравеопазването е безплатно, че те имат права на всичко. Пакет – той можеше да бъде променян през годините. Какво пречеше? Изборът на екип – защо не го спряхте? Но хайде да не влизаме в тези неща. Аз смятам, че е много по-важно да ги дискутираме на експертно ниво. Ако обществото е доволно от сегашния модел, нищо няма да променяме и ще останем поредните в списъка, които не са го направили, но аз имам чувството и

относно реакция срещу Постановление № 152 и избора на временно изпълняващ длъжността директор на новосъздадения Театрално-музикален продуцентски център от обединението на Варненската опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров” в гр. Варна. Въпросът е към министъра на културата господин Вежди Рашидов. Заповядайте, господин Курумбашев.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 Към мен се обърнаха творци и от двата културни института. Всъщност разговора, който водихме за Музикалния театър „Стефан Македонски” и балет „Арабеск”, за Пловдивския театър и опера, сега продължава, само че вече на територията на Варна. Създаде се едно нещо, което се казва Театрално-музикален продуцентски център. Хората с десетилетия и столетия налагат името на една опера, на един театър, а с това постановление успяхте да създадете нещо, което се казва ТМПЦ. Значи, ТМПЦ представя „Сън в лятна нощ”. Чуйте го как звучи! Извън маркетинговата страна на нещата, става дума за две недоразумения. Едното е персонално недоразумение, а именно аз искам да Ви попитам: какъв е критерият при избор на ръководител на този обединен ТМПЦ, тъй като единственото достойнство, което успях да забележа, е, че той е председател на ГЕРБ Предприемачи. Като изключим алюзията за това, че търговците са влезли в храма, имате ли някакви други аргументи в подкрепа на това откровено недоразумение като назначение?

Също така, освен симфонични оркестри или симфониети, слагате и операта, и театъра под едно крило. Остава да сложите и кукления театър и някоя детска градина заедно.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

Имам чувството, че само Вие не сте разбрали, че реформата е почти на ръба на приключване от два месеца насам. Оптимизирани са съставите. Както виждате, нищо болезнено не се е случило поради ясни причини. Обединени са структурите, за да работят по-добре, мобилно.

бюджети. Реформата е пред приключване и неслучайно го казвам, а ние си задаваме още въпроси. Но от уважение към Вас, ние сме стари приятели, ще Ви отговоря обстойно на това нещо, защото е по-добре да помислим върху Законопроекта за сценичните изкуства. Това ще гарантира тяхното бъдеще, техния успех. Правим закони не против театрите, а за театрите – да им гарантират бъдеще.

дебат, но ще Ви отговоря наистина от уважение, каквото имам към Вас. Както вече многократно имах възможността да разяснявам от тази трибуна, реформирането на системата на сценичните изкуства е една отдавна назряла необходимост и никой не го оспорва. Действията в тази посока са предприети след подробен анализ на цялостната дейност, творческия потенциал, интереса на зрителите, разбира се, финансовото състояние на културните институти в цялата страна. Проведоха се и редица обсъждания с представители на заинтересовани страни и проблемите, които констатирахме, бяха потвърдени. Варненската опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров” не правят изключение в общата картина. Сливането им в една административна структура е напълно логично и оправдано, тъй като от години двата института делят една и съща сграда и една и съща сцена. По този начин се премахват дублиращи структури, за да се оптимизира управлението на дейността им. Де факто администрацията може да бъде по-обединена, по-компактна и по-управляваща, но в никакъв случай не говорим за творчески състави. никакъв случай няма такава. Нещо повече, чрез обединението се постига по-добра организация на управление на репетициите и представленията. Възникналото напрежение в новосъздадената структура е предимно между част от служителите и творците на драматичния театър с директора на центъра – това е истината, което се дължи основно на лични взаимоотношения. Искам да отбележа, че от структурата на театъра има само един освободен творец и то поради факта, че три години е получавал заплата, без да има нито едно изиграно представление. Във връзка с породеното напрежение аз посетих Варна и заедно с кмета на града, с председателя на Общинския съвет и тримата директори достигнахме до решението приоритетно да бъде обявен конкурс за директор на Театрално-музикалния продуцентски център – Варна. Този конкурс вече е факт. В документацията към конкурса, обявен от Министерството на културата на 8 октомври 2010 г., ясно са посочени условията за заемане на длъжността и длъжностната характеристика. Тези документи определят функциите на директора по отношение на организацията и управлението на структурата. Артистично-творческите дейности на Драматичен театър и Операта се ръководят от артистичните директори на същите тези звена. По въпроса за намалението на заплатите – то е вследствие от актуализирания и намален бюджет през 2010 г., който касае всички институти на сценичните изкуства в страната. Проверка на Инспектората показа, че и двата института са в преразход по актуализирания бюджет и това налага известни стабилизиращи мерки. Бюджетът, който имат за годината, в средата на годината са си го изхарчили самите те. Уверявам ви, че тези мерки съвсем не се свеждат само до намаляване на заплати, важното е да знае, че всяко ръководство на културен институт само избира мерки, които да предприеме. На въпроса Ви за съответствието на Постановление № 152 на Министерския съвет с препоръките на ЮНЕСКО за статута на творците и Конвенцията за опазване насърчаване на многообразието от форми на културно изразено и ще отговоря така. С действията си в посока реформиране на системата сценичните изкуства, правителството следва целите, поставени от тези документи, което трябва да се вземе предвид, че работим в условия на оскъдни финансови ресурси. Министерството се стреми да постави основите на устойчиво развитие в сектора, което е основен принцип в гореспоменатите документи. Вярваме, че реализацията на политиките ни е крачка именно в тази посока – за жалост ситуацията е трудна не само поради финансовите затруднения, а поради дългото отлагане на реформата. Ние се стремим да създадем условия за появата на жизненоспособни местни регионални културни пазари и продукти. Да поощрим културното многообразие и да подпомогнем развитието на културата като цяло, така и на самите творци като индивидуалности – това са и основните тези в документите, които споменавам. Благодаря за вниманието.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 От този отговор искам само още един път да Ви кажа, че трябва да се опитате да разберете, че ние сме от една и съща страна на бариерата. Това, което се направи с бюджета на културата за култура през 2010 г. е наистина безобразие. Тук искам да Ви помоля пред колегите от всички парламентарни групи, които присъстват, да се борим заедно за това, това да не се повтори през 2011 г. Вие не трябва да останете като ликвидатора на българските театри и опери, а трябва да останете като човек, при който е направена нова стъпка. До този момент обаче Вие цитирате например, че в Македония бюджетът за култура е 80 млн. евро, а виждате, че в България е 45. Македония все пак е четири пъти по-малка от България. За бюджета на Гърция мисля, че и на двама ни ще ни бъде абсолютно неудобно да говорим. Резултатът от тези действия е, че Вие започвате да делите мизерията и да закривате неща, които са извоювани с десетилетия, не в тези 20 години, не в тези години, които са след 1944 г., а например на един театър, който съществува вече 90 години, какъвто е Варненският театър. Неслучайно Ви попитах: повече пари ли са имали хората в Пловдив през 1881 г.? Повече пари ли са имали хората във Варна през 1911 г., че сега се налага да се закриват тези институти или да се сливат по този начин и освен това, например, ето питаха ме: ще има ли „Варненско лято”? Да, може би ще има „Варненско лято”, но няма да е с варненски оркестър. Да, ще дойде някой от София, може и от Виена, а това са градове, което е извън коментара дали трябва да имат самостоятелно функциониращи културни институти, които имат своите имена. Как пък някой не се сети да обедини Ла Скала с още нещо, че да им съкрати разходите и да ги нарече оперно-музикално продуцентски център? Всеки се бори за името си. Тук ние се борим с десетилетия. В някои държави с векове, за да постигнем сега такива творения като това ТМПЦ. Затова искам да зададете и въпроса на вътрешния министър: може ли да отделяме 100 милиона за подслушване и 90 милиона за култура? От кое имаме нужда повече? Вие като министър на културата дължите този отговор.

Уважаеми господин Курумбашев, няколко думи, защото тук се срещнаха позициите ни, когато говорим за национална култура, аз смятам, че няма безотговорен гражданин, безотговорна партия, да разбира, че в трудни времена трудни времена и духът е храна, надеждата също е храна. Две мнения няма. Всички дискусии, които сме водили партия ГЕРБ също води, искам да ви уверя, ви уверя, до разбиране, че е необходимо културата да бъде, въпреки че е много трудно, аз като артист започнах да разбирам, че държавата е в трудно положение и тази криза не е на българската държава, а е привнесена в българската държава. Да, разбира се, по време на криза всички трябва да се обединим, да си помогнем да излезем от кризата, защото тя касае всички нас. Има разбиране. От няколко дни дори вече има проявление. Министър-председателя, наистина убедено потвърди, че бюджетът малко трябва да се осмисли, парламентарните групи също са на такова мнение. Аз благодаря, разбира се, че започва да се проявява… Общ е проблемът. Всички заедно в тази зала за култура трябва да решим – за бюджета това е много важно, всички трябва да носите отговорност, защото догодина, ако нямаме нормален бюджет, аз не искам много, ние искаме малко, аз ще се боря за бюджета. Моята мисия е да защитавам интересите на българската култура. Именно това ще бъде успехът на управлението на ГЕРБ, тъй като съм техен министър,

реформи в театрите. Не е имало реформи много отдавана. Промениха се времената – ХХІ век е. Разбира се, ползваме международните европейски модели, не си изсмукваме реформите от пръстите. Има и една малка разлика, че докато операта

Разбира се, че в държавата, в наши времена 40% от театрите са самодейни, от самодейци. Изземват се функциите на читалищата, дайте да говорим. говорим. Нека правилно да кажем – тук не става въпрос за едно чистилище, нито един творец не е уволнен, нито една сцена не е закрита. Много ви моля да не злоупотребяваме, защото е труден процес да се занимаваш със съдбите на хората. Нито един артист няма да бъде уволнен, но нека се оптимизират, за да могат българските артисти да не живеят и да не остаряват унизително с едни малки, дребни заплати. Това искаме. Нека интегрираните бюджети да върнат тези пари на техния труд, защото сцената е един магазин за продажба на духовен продукт и 600-те места са техният хляб, това са техните зрители. Искам да ви кажа, че констатирахме в 80-90 човека трупа на 120 човека, останалите ги плащаме ние българските данъкоплатци. Искаме публиката да има нужда от театър. Сега изпращам Камен Донев в Кърджали, искам да ви кажа, че цялата кърджалийска общественост не само, че е щастлива, а искат хубав, добър духовен продукт и ще видите в Кърджали как ще пращи залата. Благодаря ви. Това са необходимости и аз ви благодаря, че поставяте проблема за бюджета. Последните два въпроса от народните представители Румен Овчаров и Мая Манолова към министър Трайков и към министър Тотю Младенов се отлагат на основание чл. 83, ал. 4 от правилника. С това, колеги, завършихме за тази седмица. Другата седмица на 20 октомври 2010 г., в 9,00 ч. – пленарно заседание. Закривам заседанието.